Уважаеми колеги, да продължим работа с обсъждане на първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, внесен от Министерския съвет. Моля да поканите министъра.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

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 48-202-01-14, от 24 октомври 2022 г., внесен от Министерския съвет Комисията по труда, социалната и демографската политика проведе редовно заседание на 9 ноември 2022 г., на което обсъди цитирания Законопроект. В заседанието взеха участие от Министерството на труда и социалната политика: господин Лазар Лазаров – министър, и госпожа Надя Клисурска-Жекова – заместник-министър, и експерти. Законопроектът беше представен от министър Лазар Лазаров. С предлаганите промени в Закона се цели създаване на необходимите нормативни условия за изпълнение на препоръките на Европейската комисия, както и недопускане на рискове във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост; съобразяване на политиката за социално подпомагане с общата европейска политика в областта на социалната закрила и оптимизиране на системата за социално подпомагане. За реализиране на предлаганите промени ще са необходими за периода до 2025 г. съответно:

и също толкова – 126 млн. 440 хил. лв., за 2025 г. Тези средства са предвидени с Постановление № 286 на Министерския съвет от 2022 г. за за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2023 г. и предложените разчети са изцяло съобразени с нея. Средствата се осигуряват от държавния бюджет. С предлаганите промени действащата нормативна уредба ще се приведе в съответствие със заложените общи европейски приоритети в областта на социалната закрила и борбата с бедността. Така България ще изпълни своя ангажимент като държава – членка на Европейския съюз, ще се изпълнят препоръките на Европейската комисия и условията за активиране на Националния план за възстановяване и устойчивост, свързани със схемите за минимален доход, и ще се създадат необходимите условия за оптимизиране на системата за социално подпомагане както технологично, така и по отношение на постигането на по-висока ефективност – разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и увеличаване на размера на помощите. Предложените промени в Закона за социално подпомагане не са свързани с изпълнение на задължения на Република България за въвеждане в националното законодателство на правото на Европейския съюз. В последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи изразиха разбирането, че предлаганите промени са добри и следва да бъдат подкрепени. След проведените разисквания с 15 гласа „за“, без „против“ и 2 „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, с № 48-202-01-14, от 24 октомври 2022 г., внесен от Министерския съвет.“ Господин Министър, искате ли от името на вносителя да кажете нещо? Заповядайте.

изпълнява две цели. От една страна, той е в основата на стартиралата реформа в областта на минималните доходи. Това е първата законодателна стъпка, която ще позволи адекватна система на социално подпомагане, която да създаде три основни цели. От една страна, създаване на възможност за увеличаване на броя на подпомаганите лица, от друга страна, увеличаване на размера на получаваните помощи и не на последно място, създаване на ефективен механизъм за тяхната актуализация. Това са препоръки, които България е получавала от Европейската комисия в рамките на няколко поредни доклада и този законопроект адресира тези препоръки, като в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост е предвидена и реформа в областта на минималните доходи, така че целта на този законопроект е такава. От една страна, отговор на предизвикателства, свързани с членството на България в Европейския съюз, от друга страна, с поети ангажименти в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Най-важното е, че в крайна сметка онова, което ще е резултат, е по-висока степен на социална закрила на лицата, които имат необходимост от подкрепа. Законопроектът съдържа и поредица от разпоредби, които в резултат на неговото прилагане са доказали, че имат необходимост от усъвършенстване. Онова, което е по-важно, е свързано с намаляване на административните изисквания във връзка и по повод производството по отпускане

по-бързо, като процесът от анкетиране до отпускане на помощите да бъде съкратен. Законопроектът е обсъден на всички възможни форуми за диалог. Обсъден е и от Националния съвет за тристранно сътрудничество и е получил своята подкрепа.

(ДБ): Чуйте. Благодаря! Това Народно събрание започна с клетви за диалог и за изграждане на доверие и изглеждаше, че това е сериозно намерение. Изглеждаше, че това почива на осъзнаване на това до какви нива е достигнало разделението и противопоставянето в нашето общество и политическият блокаж, до който сме се докарали. Истината е, че всяка една от парламентарните групи направи своите усилия да даде принос за това да се установи някаква крехка атмосфера на диалогичност в този парламент. Това е факт! Ние успяхме да прокараме решения – важни, стратегически решения, въпреки че не можеше и и не се очертаваше възможност да се формира правителство, но започна да хваща някакъв корен усещането, че може да се говори и че има смисъл да се говори, и че говоренето произвежда действия. Защото диалогът не е просто въпрос на имитации на действия, въпросът е накрая да има резултат.

Вчера, в нарушение на Правилника, не просто беше върната възможността алтернативно да се използват хартиени бюлетини, а беше направен един доста голям пакет от изменения в Кодекса, който може да бъде характеризиран като доста амбициозна реформа на изборния процес. Това се случи без диалог! Това се случи без необходимото обсъждане на всички аспекти, които бяха приети вчера на Правна комисия очевидно излизащи извън предмета на първоначалния законопроект, очевидно отменящи неща, които се обсъждат в българското общество от много време, и сега в рамките на едно среднощно заседание със силата на едно мнозинство, което отказва да дебатира – с ритник буквално, бяха премахнати, като например район „Чужбина“. Може да има всякакви критики, въпросителни около идеята за район „Чужбина“, но район „Чужбина“ е нещо, което в българското общество се обсъжда от много години. То не може да бъде изхвърлено през прозореца за една нощ! Просто не се прави така! И след което да се казва, че сме за диалог и ще имаме диалог. Просто не се прави така! Искам наистина съвсем с уважение към всички аргументи по всички отделни текстове и предложения, които бяха направени, защото за всяко нещо има някакви аргументи или някакви съображения и аз мисля, че те трябва да се чуят и внимателно да се слушат, но искам да Ви обърна внимание на това, че ние наистина се намираме на кръстопът относно това дали наистина ще можем да установим някаква атмосфера на диалог, или просто ще се състави поредното мнозинство, което ще си прокарва каквото то си реши, както сме го виждали многократно досега. България“.) Вижте, оръжието за Украйна беше дискутирано многократно – понеже от залата ми подвиквате, и не е имало никакъв отказ да се дискутира. Стигнахме до точка, в която има съгласие, и бяха приети с огромно мнозинство огромно мнозинство, което излиза от всякакви други политически разделителни линии. Нито е имало някакви прибързани процедури, нито нищо в това решение, което ми давате като пример. като пример. И също така нека да правим разлика между изборното законодателство и изборния процес, които са дългосрочна основа изобщо за това как функционира българската държавност, и едно все пак частно решение по един конкретен въпрос. Ако позволите – да не влизаме в размяна на реплики и да довърша това, което бих искал да Ви кажа. Намираме се на кръстопът: накъде продължаваме? Ще има ли диалог наистина – смислен и съдържателен, или просто ще има поредното мнозинство, което ще налага каквото си реши? Последваха след тази безумна нощ, наистина безумна нощ последваха призиви и от страна на господин Карадайъ, и от страна на господин Борисов, за диалог. Сами разбирате, че при положение че този наистина изненадващо голям обем от промени е докаран до процедурна точка, в която той е до голяма степен необратим диалогът няма кой знае какъв смисъл и призивите на този етап изглеждат като призиви ние да станем смокиново листо, зад което Вие да направите това, което така или иначе сте решили. Ние няма как да участваме в такъв диалог. Ние искаме диалог и смятаме, че наистина по това как ще изглежда изборната система в България трябва да се проведе сериозен разговор. Този сериозен разговор трябва да се проведе, без да се фетишизира нито хартията, нито конкретен вид машини. Дайте да обсъдим всички аспекти, както се правят големи реформи внимателно да се обсъди, да се чуят всички гледни точки и накрая, който си влезе в мнозинство, да си поеме отговорността, но да е имало обсъждане. От тази гледна точка ние заявяваме, че сме готови да участваме в такъв разговор публично, с участието на всички, с чуване на всички аргументи, с обсъждане на всички алтернативи. Но за да може това нещо да има някакъв смисъл и да се случи, призоваваме госпожа Нинова и групата народни представители от БСП, които са вносители на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, който тази нощ беше разгледан на второ четене в Правната комисия, да оттеглят внесения от тях законопроект, като внесат по реда на чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложение за решение на Народното събрание в този смисъл – за оттегляне на Законопроекта, което да се разгледа и гласува още утре в пленарната зала. Напомням, че в чл. 82 изрично се допуска възможността с решение на Народното събрание вносителите да оттеглят законопроект, приет вече на първо четене. Ние съответно, понеже сме другите вносители на Законопроекта, който е разглеждан на първо четене, от „Демократична България“ заявяваме, че също сме готови да оттеглим нашия законопроект и да започнем диалог на чисто – да започнем диалог, който наистина да обсъди всички аспекти. Това не е сериозно. Това е абсолютно несериозно. Ние Ви призоваваме… Ако искате да разговаряме за Изборния кодекс

госпожа Надя Клисурска-Жекова – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерството на труда и социалната политика. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване за допуск.

Госпожо Желязкова, като дама имате предимство. Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Парламентарната група на ГЕРБ-СДС смята, че промените в Закона за социално подпомагане кореспондират в голяма степен с текстовете и препоръките от Европейската комисия към България, свързани с повишаването на ефективността на социалното подпомагане за хората, изпаднали в трудно състояние. В контекста на това смятам за правилно да се промени базата за определяне на социалните помощи, като се премахва величината гарантиран минимален доход, който не е обвързан с конкретни икономически показатели, а се определя от Министерския съвет и да се стъпи на основна на основна база линия на бедността. В момента гарантираният минимален доход е 75 лв., а линията на бедността за 2023 г. се очаква да бъде 504 лв. Обвързването на социалното подпомагане с линията на бедност ще увеличи както обхвата на подпомагането, така и размера на помощите. Така ще се гарантира, че много по-голям брой нуждаещи се деца, възрастни хора, хора с увреждания, безработни и техните семейства ще могат да получат подкрепа от държавата. Същевременно се ограничава и възможността от социално изключване на посочените групи лица. Политиката за промяна на величината за определяне на социалното подпомагане и социалните помощи трябва винаги да бъде в посока и да цели ползвателите да се реализират на пазара на труда, за да могат да се образоват и да бъдат квалифицирани, за да може да се минимизира ефектът от това да се създава поведенчески модел, който живее изцяло и само на помощи и на подпомагане. Относно промените в § 5, както изразих и на комисия, промяната в чл. 12б, която касае санкциите на лице, получило месечна социална помощ, което откаже да участва в програмите за заетост, в момента е една година. Предложението в Законопроекта е да се промени на 6 месеца. Тук е необходимо много внимателно да се прецизира и да се направи връзка със Закона за насърчаване на заетостта и с Правилника за прилагането му, където е казано, че лице, отказало да участва в програма за заетост, няма право да има регистрация в бюрото по труда в период от 6 месеца, а наличието на регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението за месечна социална помощ съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е едно от условията за достъп до такава помощ. Тоест определените промени наистина трябва да бъдат внимателно огледани, за да има ефект и върху стимула на лицата да бъдат реализирани качествено и адекватно на пазара на труда. Приветствам и оптимизирането на текстовете в § 5, т. 2. 2. Накрая, в заключение, искам да кажа, че считаме, че е много важно да се обмисли едно обединяване на законодателството в сферата на социалните помощи, услуги и трудова заетост. По този начин ще се гарантира една целенасочена политика, която ще цели да намали броя лица, зависещи от социални помощи. Системата за социалното подпомагане е достатъчно гъвкава и при наличие на финансови възможности в моменти като този, в който се намира нашата страна криза във всеки един сектор, екипът на Министерството на труда и социалната политика има възможност да предприеме и допълнителни действия, за да компенсира хората, изпаднали в трудно положение и имащи най-ниски доходи поради нарастване цените на енергоизточниците и увеличение на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Нашата основна роля е да работим в насока повишаване благосъстоянието на населението чрез адекватни и навременни решения.

Господин Председател, господин Министър на труда и социалната политика, госпожи и господа народни представители! В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, внесен от Министерския съвет, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ виждаме някои добри и положителни тенденции. Замяната на текстове, чрез които се изменя базата, на която се начисляват видовете социални помощи, е подход, който е справедлив от социална гледна точка. Защото съществуват български граждани, които не получават социални помощи по ред причини, но нямат и никакви доходи. А това означава, че ние сме длъжни, нашата държава е длъжна на тези граждани да гарантира минимален доход. В § 5 позитивен подход е намаляването на санкциониращите срокове при определени действия на физическите лица, като например отказа от участие в програми за заетост. Разширяването на кръга, за които включването на програми за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане може да се възприеме като облекчаване на условията за родители, които отглеждат сами децата си, като лица, които полагат грижи за дете до 3-годишна възраст по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и за осиновители. Същевременно ние изразяваме много съществени опасения относно текстовете, в които се говори за използването на личните данни. Включването на законова възможност на политическото лице – министър на труда и социалната политика, и други, упълномощени от него лица, да имат достъп до лични данни на уязвими граждани, включени в социално подпомагане, представлява едно немотивирано разширение на пълномощията на министъра на труда и социалната политика. Не става ясно какви и кои са тези лица, които министърът ще упълномощи. Същевременно не става ясно и какви данни ще се събират. Не е изяснено какви мерки за сигурност ще се приложат за защита на тези данни, а ние имаме горчив опит от течовете на НАП от хакерски атаки, затова сме особено скептични във връзка с режима на ползване на лични данни, а те трябва да бъдат изключително внимателни. Друга притеснителна подробност за нас е вземането на социални помощи, ако лицето живее единствено с тези средства. Това за нас е абсолютно нехуманно. Налице са случаи на запори заради елементарни причини

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи предложения на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, тъй като той е едно от задължителните условия на Европейската комисия за стартиране на Плана за възстановяване и устойчивост. Той е подготвен на база на специфичните препоръки на Европейската комисия, акцентиращи върху подобряване обхвата и адекватността на системите за минимални доходи. сега действащата нормативна уредба в България социалното подпомагане е базирано на гарантирания минимален доход, който от години, господин Министър, е 75 лв. и не е променян. С този законопроект се предлага социалните плащания като цяло и социалните помощи да се определят на база прага на бедност, който се определя в нашата страна с постановление на Министерския съвет,

предложения законопроект на Министерския съвет. Другата важна промяна е свързана с предоставяне право на дирекции „Социално подпомагане“ да имат безплатен достъп до информация, предоставена от първичните администратори на данни, които се осигуряват чрез споразумение между Агенция „Социално подпомагане“, ГРАО, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Министерството на образованието и науката, НОИ, НАП и от други държавни и общински органи, както и физически и юридически лица. лица. Тук парламентарната група на „Движение за права и свободи“ си запазваме правото да внесем предложения между първо и второ четене на Законопроекта – тази информация да бъде единствено и само от професионалната компетентност и функционални характеристики на дейността на Агенция „Социално подпомагане“. Ние от „Движение за права и свободи“ считаме, че чрез предлаганите промени действащата нормативна уредба ще се приведе в съответствие със заложените общоевропейски приоритети в областта на социалната закрила и борбата с бедността. Така България ще изпълни своя ангажимент като държава – членка на Европейския съюз, създавайки необходимите условия за оптимизиране на системата за социалното подпомагане както технологично, така и по отношение на

целта е по-широко и по-мащабно социално подпомагане, а всъщност прозират едни тесни икономически интереси. За какво иде реч? Ако погледнете така внесения Законопроект от Министерския съвет, ще видите, че в чл. 29, ал. 2 от Закона се се създава нова точка 9, а именно социалното подпомагане, което ще се извършва чрез съответен фонд, който си има Управителен съвет, и сега вече на този управителен съвет ще му създадем за първи път възможност да сключва договори с външни изпълнители. Подобно право се създава и в чл. 29а, ал. 2. Това, дами и господа народни представители, е основната цел този законопроект да бъде внесен, а не увеличение и по-мащабно социално подпомагане. Главната цел на Министерския съвет е да се създаде възможност да се сключват вече договори с външни изпълнители и подизпълнители и Вие знаете как се наричат в практиката наши фирми, които да усвояват средства. Самият факт, че тази възможност се създава за първи път в Закона, би следвало да Ви светне червената лампа, че най-вероятно целта, която се преследва, не е точно обявената и не е точно желанието да се подпомогнат социално българските граждани, особено когато и преди малко от преждеговорившите бе изразена тезата, че приемането на този закон е необходимо, за да се получат средства от Фонда за възстановяване, развитие и устойчивост. Да, те ще се получат и вече знаете къде ще отидат – в сключените договори с външни изпълнители. Така че, дами и господа народни представители, много добре се замислете дали да подкрепите този законопроект. Ако евентуално същият бъде подкрепен и бъде приет на първо гласуване, то със сигурност ние от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ ще внесем промени, които, ако не премахнат тази възможност за сключване на безгранични договори без съответните условия и параметри, поне да редуцират тази възможност до изключително долни и ниски граници, защото не е редно държавата да бъде използвана просто като един посредник за едни пари, които да дойдат от Европа и да отидат в едни конкретни външни изпълнители – ненаименувани към настоящия момент, но очевидно известни в обществото. Ние не трябва да допускаме като народни представители това да се случва дори когато бъде поднасяно под формата на законопроекти, внасяни от служебното правителство,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник-министър и госпожо Пачеджиева! Аз излизам на трибуната съвсем накратко да подкрепя Законопроекта. Аз се радвам, че ние ще приемем този законопроект, той беше подготвен още от предното правителство. Не знам за тези користни подбуди, които подозират колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, че има в Законопроекта. Аз не съм мислил по този въпрос какво се отваря за първи път като възможности и какво не, защото това не е била идеята на Законопроекта, както се опитвате да го представите. Нещата стоят по по-различен начин. В България социалното подпомагане е малко хаотично в момента, за мое съжаление,

се работи от доста време, още от предходното правителство, а сега е финализиран. Между другото, той беше финализиран и в предния парламент – Четиридесет и седмото народно събрание, и беше внесен в Деловодството на Народното събрание, но не стигна до разглеждане дори от Комисията по труда и социалната политика, което за мен беше странно, но е факт. Сега, когато този законопроект вече е в залата на първо гласуване, аз смятам, че трябва да го подкрепим, защото той внася някакъв ред в социалното подпомагане и създава възможност като условие за стартиране на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост за реформиране на социалната система. Видяхте милионите, които са предвидени до 2025 г., да се похарчат в тази посока. С тях ще се правят много неща, включително в Националния план за възстановяване и устойчивост има 12 милиарда и нещо, а около

този законопроект е вече факт и е в Народното събрание – не заради това, че той е бил едно от условията на Европейската комисия за за стартиране на Националния план за възстановяване и устойчивост особено в социалната му сфера, а за това, че българите, които наистина се нуждаят от помощ, не говоря за подпомагане на такива, пак казвам, големи групи, а на българите, които се нуждаят наистина от помощ, като помощта ще достигне до тях и тази помощ ще бъде адекватна и съобразена с други дадености,

ниски социални подкрепи и генерираше все по-голяма бедност, но целта на подпомагането е да изважда хората от бедност, а не да задълбочава тяхната бедност. Това е едно от основните достойнства на този законопроект. Аз мисля, че трябва да го подкрепим всички. Мисля, че ще бъде консенсусно, но за мое съжаление, ще има разлики, но затова сме народни представители – да представляваме интересите на различни групи хора и да и да имаме различни виждания по различните законопроекти. Силно се надявам, че ще се формира мнозинство, което да приеме този законопроект и да стане факт на първо гласуване, а между първо и второ гласуване всеки да си направи

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, напълно съм наясно, че Вие като бивш социален министър може би сте запознат с текста на този законопроект и не мога да се съглася с Вас, че разходването на държавни средства чрез външни изпълнители не е основната цел. Да, наистина привидната цел на този законопроект е описана в неговото начало, а именно в чл. 4 и в чл. 6 – да се създаде възможност социалните служби да използват данните, и като цяло администрацията на ГРАО при осъществяване на своята дейност. Та, зад тази очевидно сериозна законодателна промяна и сериозна законодателна нужда, развята на първите две страници в Законопроекта, реално прозира след това създаването на такава възможност, а именно сключването на договори от страна на Управителния съвет на Фонда за социално подпомагане, който ще разходва тези сериозни средства, с външни изпълнители за обезпечаване дейността на Фонда и при необходимост, който ще решава еднолично кой е министър на труда и социалната политика чрез Управителния съвет на Фонда. Именно това е основната цел на този законопроект, така че не мога да се съглася с Вас, че основната цел е първоначално обявената, а именно в чл. 4 и чл. 6 да се създаде възможност за ползване на гражданските регистри, регистрите за гражданско състояние от страна на ГРАО. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гьоков, аз се обръщам към Вас, защото Вие не обяснихте достатъчно добре каква е целта на този законопроект. Целта на този законопроект Целта на този законопроект е да започнем да даваме социални помощи, които се определят не на базата на гарантирания минимален доход от 75 лв., а които ще се дават оттук нататък на базата на линията на бедност, която ще бъде 504 лв. Това е в чл. 12, ал. 3 – той се изменя и това е основният законопроект, а благодарение на този текст с 22% ще нараснат социалните плащания следващата година. А това, което се визира до момента за Фонд „Социална закрила“, нека да кажем ясно, че Фонд „Социална закрила“ разполага единствено и само с 6 млн. лв. годишен Този фонд и в момента има право да сключва договори с външни изпълнители и граждански договори, като той това прави през последните години, така че тук става въпрос за редакционни бележки и в никакъв случай не е за изместването на акцента на този законопроект. Така че, господин Гьоков, трябваше да обясните тези неща от

успях да обясня това, което казвате, но ако трябва, да го повторим. Сега в момента гарантираният минимален доход, върху който се базират и се основават всички социални плащания и социална помощ, е 75 лв. и той е 75 лв. от дълги години. Няма да коментирам поради какви причини не е променян и сигурно си има такива причини. През тези години имаше натиск от Европейската комисия за по-адекватна подкрепа на българите, които се нуждаят от социална подкрепа. Ето, сега дойде моментът да направим тази подкрепа и тя да стане базирана на линията на бедност – 504 лв., само че е странно защо

подкрепа – особено преди зимата. Да напомня още веднъж на народните представители каква е основната цел. Това е основната цел, господин Петров, а всичко друго, което казвате, може да го подозирате. Аз няма как да Ви накарам да се съгласите по никакъв начин с мен, а просто Ви казвам какви са идеите на този законопроект. Това е истинската идея. Иначе другото, за което казвате Вие, БСП винаги е била за това

на частни фирми, на фондации с решение на министър, но това, между другото, го има от доста време в Закона за социалните услуги и така нататък. Въпросът е, за да не се създават тези аномалии, за които говорите Вие, ако можем да ги наречем аномалии или изкривяване, за което подозирате, когато гласуват хората, за да избират тези хора, които няма да допуснат министър-председател или министър на труда и социалната политика да стане човек, който би се възползвал от това. Иначе нормалната европейска практика това е, както е модерно да се казва, за аутсорсване на услуги. Въпросът е ние да направим така, че това аутсорсване да бъде в рамките на нормалното и да не звучи на

Не виждам. Закривам разискванията. Преди да пристъпим към гласуване, господин Вицепремиер, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Само няколко уточнения, които са свързани със Закона. Границата на бедност – официалната линия на бедност, е приета от Министерския съвет въз основа на методика, която е съобразена изцяло с действащите принципи и правила в Европейския съюз и европейското изследване за доходите на домакинствата. В този смисъл в следващата година тя ще се повиши с 22 на сто в сравнение с границата на бедността, която имаме сега. Приет е нормативният акт и той има незабавно действие от 1 януари 2023 г. Също така автоматично от 1 януари 2023 г. ще влезе и нов вид повишена подкрепа за хората с увреждания по Закона за хората с увреждания, защото там помощите и подкрепата са обвързани с официалната линия на бедност. Що се отнася до Закона за социалното подпомагане. От миналата година бяха предприети действия, в които, независимо че гарантираният минимален доход не беше променен и е 75 лв., се приеха корекционни коефициенти, които на практика обвързаха достъпа до социални помощи с процент от сегашната линия на бедност за тази година, която е 413 лв. С други думи, предприети са предварителни действия за изпълнение и на препоръки, и на подобряване на системата на социалното подпомагане. Следващата година, ако ако бъде подкрепен Законопроектът, предстои обвързването на границите на достъп и границите за получаване на помощи с 25 на сто от линията на бедността, което означава 68% нарастване на границата, въз основа на която ще се определя достъпът до социални помощи. Това ще резултира в почти 100 хил. души, които ще бъдат подкрепени със социални помощи. В по-следващата година – 2024 г., се предвижда тази обвръзка да достигне 30% от линията на бедност и повече от 115 хил. души да бъдат подкрепени. границата на бедността влиза от 1 януари 2023 г. и цялата социална система – там, където има автоматични обвръзки, продължава да функционира. По отношение на достъпа за лични данни. Ами, разбира се, че законодателството описва така органа, който е отговорен. Органът на изпълнителната власт, който е отговорен за провеждането и изпълнението на политиката за социална помощ и подпомагане, е министърът, който и да е той, министърът на труда и социалната политика. Ако ние искаме да запазим предоставянето на различни видове документи, които са основание за отпускане на помощи, защото тези помощи не се отпускат само в зависимост от доходите, които имат лицата, те се отпускат и поради други обстоятелства – семейно положение, имоти, доходи, наеми и така да запазим хартиения документооборот, няма никакъв проблем да няма осигурен достъп до служебно начало и събиране на документи по служебен път. Разбира се, ще има, и сега в Законопроекта е описана гаранция, че това ще се случва по правила, които ще бъдат прозрачни, ще бъде приета от Министерския съвет съответна наредба и в рамките на тази наредба ще бъде определен редът и условията. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Беше казано, че Фондът „Социална закрила“ е част от нерегламентирани практики. Очевидно не улучихте фонда. има 10 души персонал и той оказва подкрепа на общините и доставчиците на социални услуги за реновиране на своята база и за подобряване на условията в него. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател, уважаеми народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по труда, социалната и демографската политика относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, деца, № 48-202-01-1, от 24 октомври 2022 г., внесен от Министерския съвет Комисията по труда, социалната и демографската политика проведе редовно заседание на 9 ноември 2022 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието взеха участие от Министерството на труда и социалната политика господин Лазар Лазаров – министър, Надя Клисурска-Жекова – заместник-министър, и експерти. Законопроектът на Министерския съвет беше представен от министър Лазар Лазаров. Основният мотив е необходимостта от прецизиране на нормативната уредба, гарантираща правото на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители. Промените са свързани с ясното и изрично регламентиране, че облекченият режим за отпускане на месечните помощи по чл. 7 и чл. 8 от Закона за семейните помощи семейните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование и месечни помощи за отглеждане на дете до една година е приложим за децата и от двете възможни групи. За още по-голяма яснота се използва формулировката на сегашния чл. 8е от Закона за семейните помощи за деца, а именно: „деца без право на наследствена пенсия от починал родител“. Отчетена е и хипотезата, в която децата имат право на наследствена пенсия от починал родител. В Допълнителните разпоредби на Закона за семейните помощи за деца се предлага включването и на дефиниции за двете групи деца в зависимост в зависимост от това дали имат право на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Чрез предлаганите промени ще се унифицира приложението на Закона за семейните за семейните помощи за деца по отношение на тази група уязвими деца. Безспорно по-големите трудности при отглеждането на деца с починали родители са породени от обективни обстоятелства. Поради това помощите за тези деца ще продължат да се предоставят в облекчен режим без доходен тест. Предлаганата законодателна промяна ще допринесе не само за по-ясната уредба за подкрепата на децата с починали родители, но и за по-доброто систематизиране на тази подкрепа в Закона. По този начин ще се предотврати различното тълкуване и прилагане на нормативните разпоредби. В последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи изразиха разбирането, че предлаганите промени са добри и следва да бъдат подкрепени. Народният представител от ГЕРБ-СДС госпожа Жекова анонсира, че ще внесат предложение между първо и второ четене. Предложението е в защита на самотните осиновители – да получават детски месечни добавки за деца до 18 години или години, ако учат, без да се взема предвид техният доход. Става въпрос за чл. 7 – една нова ал. 3, в която ще се посочи, че при условията на ал. 1 месечната помощ за деца се предоставя на осиновители, които отглеждат сами децата си, независимо от дохода на семейството. След проведените разисквания с 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, деца, № 48-202-01-1, от 24 октомври 2022 г., внесен от Министерския съвет.“ Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! От парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Аз ще се опитам да внеса малко яснота по предложените промени. Предложенията в Законопроекта целят да се гарантира правото на месечни помощи за деца с един или двама починали родители и да се предотврати различното тълкуване по прилагането на текстовете, свързани с отпускането на месечните помощи за тях. В Допълнителните разпоредби на Закона се добавят две нови дефиниции: „за дете с право на наследствена пенсия от починал родител“ и „дете без право на наследствена пенсия от починал родител“. Тези формулировки дават по-голяма яснота по прилагането на разпоредбите, които касаят отпускането на месечните помощи за дете до завършване на средно образование и също така месечните помощи за отглеждане на дете до една година. Основната промяна е свързана с отпадане от Допълнителните разпоредби на Закона на понятието „дете с един жив родител“, което по сега действащата редакция на Закона за социалните помощи за деца е ненавършило пълнолетие дете, както и навършилото пълнолетие дете, ако продължава да учи, до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, на което единият от родителите/осиновителите е починал и което се отглежда от другия родител/осиновител, в случай в случай че не е сключил граждански брак. Тоест, ако родителят или осиновителят сключи граждански брак, по силата на сега действащите разпоредби той формира ново семейство и месечните помощи за дете до завършване на средно образование се отпускат по общия ред, като се вземат предвид доходите на семейството. С отпадането на тази дефиниция се предоставя възможност децата с един или двама починали родители да продължат да получават детски добавки, без да се вземат предвид доходите на семейството. Именно в тази връзка се отменя ал. 9 на чл. 7 и се добавя нова ал. 11 към чл. 8е, чрез която се предоставя възможност на родителите и настойниците/попечителите на деца със или без наследствена пенсия от починал родител да могат да получават детски добавки независимо от доходите на семейството. С предложените промени се уеднаквява приложението на Закона за социалните помощи за деца спрямо децата с един или двама починали родители. Детски добавки имат право да получават и настойниците и попечителите, които отглеждат дете. Сега действащата нормативна разпоредба на основание чл. 7, ал. 19 не може да се тълкува еднозначно, което предполага и различно прилагане. Смисълът на разпоредбата е, че право на детски добавки имат настойниците или попечителите на детето, без да се прилага доходен критерий. Това е регламентирано в чл. 22, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, но е необходимо да има изрична разпоредба в Закона. Алинея 11 се поставя към съотносимото място в Закона, което касае отпускането на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Втората съществена промяна е в месечните помощи за отглеждане на дете до една година на основание чл. 8. В ал. 9 отпада понятието един жив родител, като смисълът, който се влага, е същият, който цитирах преди малко, и се отнася за чл. 7. Тоест отново право на месечна помощ имат родители, осиновители, настойници, попечители, които отглеждат дете с един или двама починали родители, без да се взема предвид доходът на семейството. Уважаеми колеги, предложеният законопроект е с основен мотив да урегулира предоставянето на месечни помощи за една уязвима група деца, а именно децата с един или двама починали родители. Същевременно обаче има още една група деца, която остава извън обхвата на облекчен режим на предоставяне на тези помощи без доходен тест, която също заслужава нашето внимание и подкрепа, разбира се. Тук е мястото да анонсирам, че между първо и второ четене на Законопроекта от парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще внесем предложение, което да гарантира, че осиновителите, които отглеждат сами децата си, ще получават месечни помощи за деца до завършване на средното им образование, но не повече от 20 години, независимо от дохода. В резултат на това предложение, по-скоро преди да внесем предложението, съм поискала писмен въпрос, на който вече получих отговор от Министерството на труда и социалната политика, за броя на самотните осиновители, тоест на хората, които отглеждат сами децата си. Към края на деветмесечието на 2022 г. този брой е 319 лица. Мисля, че финансовият ресурс можете и сами да го изчислите. Аз съм го изчислила – за една година са необходими по сега действащите разпоредби и средства, които се предоставят за едно дете съгласно Закона за семейните помощи за деца, в размер на 191 400 лв. Мисля, че не е толкова голяма сумата, която можем да отделим и да подкрепим тази

Не виждам. Вие, господин Министър? Нямате. Колеги, тъй като времето ще бъде удължено до 14,30 ч. заради дадената почивка, обявявам 15 минути почивка.